Hvala lijepo gospodine predsjedniče

Klub zastupnika SDP-a prijavio se za raspravu. U njihovo ime govorit će zastupnik Siniša Varga. Izvolite.

(MOST)** Sljedeći je Konačni prijedlog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, drugo čitanje, P.Z.E. br. 102. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članak 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Milan Kujundžić ministar zdravstva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem vam se svima za ranije rasprave koje ste imali i gdje smo zapravo kako mi ovdje u Saboru, tako i tijela koja su raspravljala o prijedlogu zakona postigli suglasje. A ono glasi nažalost da pušenje u bilo kojem obliku je štetno i da bi trebalo učiniti i u zakonskom smislu sve da što manje ljudi izloži se pušenju, ne samo aktivnome nego i pasivnome i da sa oblicima pušenja potičemo što manje mladih ljudi da pribjegnu navadi pušenja. U tome smislu nakon prvoga čitanja zapravo imamo samo minimalnu jednu izmjenu pa ću onda pročitati i zamoliti vas da danas prihvatimo zakon iz razloga što je zakon trebao biti već radnije donesen i prema napucima EU komisije postoje određeni rizici da će Hrvatska imati sankcije toga radi. Negdje je postignut prešutni sporazum ako zakon donesemo do 20.-oga svibnja da ćemo izbjeći sankcije. Dakle, još jedan put zahvala za jedinstvo u podržavanju zakona i razlike koje su nastale u odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja su, predlaže se zabrana pušenja na prostoru udaljenom manje od 20 metara od ulaza u zgradu obrazovne ustanove po uzoru na dosadašnju zabranu pušenja ispred zdravstvenih ustanova a kao prijedlog zastupnika SDP-a gospodina Marasa. druga promjena, u dijelu koji se odnosi na nadzor, inspekcijski nadzor će osim sanitarnih, zdravstvenih, prosvjetnih, tržišnih, turističkih inspektora kao i inspektora rada i ovlaštenih carinskih službenika provoditi inspektori za područje elektroenergetike i toplinarstva. Ja se nadam da ćemo u kratkoj raspravi vrlo brzo prihvatiti ovaj zakon sve sa jednim ciljem a to je zaštiti i aktivne i pasivne pušaće i uskladiti Hrvatsku sa normama EU. Hvala vam lijepa. Replika od strane zastupnika Jovanovića. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, javio sam se za repliku jer bih htio da nam pojasnite jedan dio ovih izmjena. Naime, naravno da svatko tko razmišlja slaže se da je pušenje jedna od najlošijih ljudskih navika. Vidjeli smo iz podataka koji su u obrazloženju zakona koje su to brojke, koliko ljudi u Hrvatskoj puši, zbog čega ima ima velike zdravstvene tegobe, koliko to donosi i štete zdravstvenom sustavu. Međutim, vi ste u svom prijedlogu zakona odlučili se za jednu vrlo restriktivnu odredbu koja se tiče elektroničke cigarete. To nije obveza prema EU direktivi najnovija istraživanja objavljena u svjetski priznatim časopisima kao i u provođenju istraživanja u nekim fondovima europskih zemalja pokazala su da je od ovog trenutka elektronička cigareta metoda koje učinkovita u odvikavanju od pušenja. Prema tome, krajnji cilj ovog našeg zakona je smanjiti broj pušača i osigurati ljudima zdraviji i kvalitetniji život. U Hrvatskoj a i svi saborski zastupnici dobili su ta pisma pa im zato postavljam kroz kroz ovu repliku to pitanje, 200 tisuća je korisnika elektroničke cigarete koji smatraju da ovim restriktivnim odredbama zapravo činite štetu u pokušaju da hrvatski pušaći prestanu pušiti i da se okrenu zdravijoj strani života. Dakle zašto ste se odlučili na ovako restriktivnu odredbu vezanu uz elektroničku cigaretu i da li je točno da je u takvoj restriktivnoj odredbi zapravo presudnu ulogu odigrao duhanski lobi koji se boji da će na taj način smanjiti svoje prihode. Odgovor na repliku, ministar zdravstva. **Kujundžić, Milan (HDZ)** Hvala lijepa zastupniku Jovanoviću. Mislim da utoliko će biti lakše objasniti jer je kolega Jovanović i liječnik i znanstvenik i on dobro zna da zapravo ne postoje ozbiljne studije koje su pokazale da je u odvikavanju pušenja elektronički oblici pokazali se učinkovitima. I pozivati se samo na to na moguće minorni oblik a pri tome trpjeti druge štete koje nose elektronički oblici počev od samih toksina preko navada u stjecanju ovisnosti uistinu je minorno. I mislim da je neusporedivo veća koristi zabraniti nego ta minorna, nikad dokazana velika korist od elektroničkog oblika odvikavanja. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Klub MOST-a prvi se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Ines Strenja-Linić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolegice i kolege, ja ću u ime Odbora za zdravstvo vam samo reći kakvo je bilo naše stajalište, a to je da smo na svojoj sjednici raspravili Konačni prijedlog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda. Nama je na sjednici u uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo da konačni prijedlog zakona sadrži neke razlike u odnosu na prijedlog koji smo imali mjesec dana ranije, a to je da je prihvatio prijedlog vezan za članak 25. Prijedloga zakona, te je tako dodan stavak kojim se zabranjuje pušenje na prostoru udaljenom manje od 20 metara od ulaza uz zgradu obrazovne ustanove što je predložio kolega Maras. Također uz pojedine nomotehničke izmjene izmijenjen je i stavak 9. te datum do kojeg su proizvođači, uvoznici obveznici ministarstvu dostaviti i studije, razne sažetke, odnosno izvješće određen u prijelaznim odredbama. U raspravi članovi odbora nisu se složili sa zahtjevima udruga korisnika osobnih ispalivača, znači elektroničkih cigareta kao i Hrvatske udruge poslodavaca. Kako su istaknuli nema pouzdanih pouzdanih i provjerenih dokaza da su elektroničke cigarete učinkovit i zdrav način odvikavanja od pušenja. Vrlo često imamo situaciju da pušači unutar zatvorenih prostorija puše i elektroničke cigarete, a nakon izlaska iz zatvorenih prostorija izlaze van. I postoje mnogi drugi razlozi koji su navedeni na sjednici. Štoviše smatraju članovi odbora da elektroničke cigarete iako su manje štetne od pušenja duhanskih proizvoda ne vode prema popularizaciji nepušenja što obzirom na podatke o raširenosti pušenja u našoj populaciji kao i bolestima koje uzrokuju ne smije bit nikako zanemarivo. Kako su istaknuli, od utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda treba posebno zaštititi mlade koji u razdoblju odrastanja traže uzore i modele ponašanja, te oblikuju svoje životne navike. Iako se ne promiču izravno suptilnim reklama povezujući cigarete ili pušenje s nekom vrstom ugode ili poželjne situacije šalju se poruke kojima se nesvjesno potiče i ohrabruje pušenje. Pojedini članovi odbora u vezi sa ograničavanjem uporabe duhanskih i srodnih proizvoda bili su čak i za restriktivnija zakonska rješenja smatrajući da bi za dobrobit i zdravlje populacije trebalo zabranit pušenje u svim zatvorenim prostorijama. To za sad nismo nismo uvrstili u ovaj program, u ovaj zakon. I mi smo na kraju zaključili većinom glasova i predložili Hrvatskom saboru usvajanje Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda od strane matičnog odbora. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a prijavio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Željko Reiner. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Čini mi se da nikoga ne treba danas uvjeravati u to da je pušenje štetno, da pušenje je Hrvatska spada među one zemlje koje se nalaze na dnu ljestvice ili na vrhu kako god hoćete u kojoj trećina odraslih ljudi puši za razliku od nekih zemalja sa kojima se volimo uspoređivati gdje puši između 9 i 11% odraslih. Čini mi se da nikoga ne treba danas više uvjeravati da pušenje ne uzrokuje samo rak pluća, nego da uzrokuje cijeli niz drugih bolesti od infarkta srca, ishemijskog moždanog udara, raka usta, ždrijela, jednjaka, mokraćnog mjehura itd. itd. A da bivši pušači žive značajno dulje od pušača negdje prosječno oko 10 godina dulje od onih koji nisu uopće pušili. U novinama, u medijima svi možete svako toliko pročitati da cigareta sadrži negdje oko 4000 različitih spojeva od kojih je 400 otprilike otrovnih, a 43 su kancerogena, dakle izazivaju rak. Prema tome, pušenje cigareta je nedvojbeno štetno. Oni nije štetno samo zbog katrana koji je glavni uzrok štetnosti, nego je štetno i zbog sadržaja nikotina. Nikotin djeluje izravno na krvne žile, steže krvne žile. U bolesnika recimo koji imaju bilo kakve nakupine na koronarnim krvnim žilama srca recimo će stegnuti, oni će dobiti napad angine pectoris ili dobiti infarkt zbog pušenja, ona steže žile očne mrežnice pa se time oštećuje vid, ono ubrzava demineralizaciju kostiju, pa nastaje osteoporoza. Smrtnost pušača je, dakle negdje od 30 do 80% veća nego u nepušača. I čini mi se da u to ne treba više nikoga uvjeravati. što mi nismo postigli u Hrvatskoj, a što su mnoge razvijene zemlje postigle je da pušenje postane društveno neprihvatljivo ponašanje. I u mnogim zemljama se tako gleda na pušenje, dakle kao da otprilike ne znam netko pljune ovdje sada na pod, otprilike slično se gleda kada se u zatvorenoj prostoriji u društvu počme pušiti. To je u mnogim zemljama neprihvatljivo ponašanje i mislim da bismo svi zajedno trebali raditi na tome da postane tako i kod nas iz ovih zdravstvenih razloga. Naime, pušač ne šteti samo sebi, on šteti i svima onima koji se nalaze oko njega u okolišu jer udišu, naravno manje količine, ali udišu sve ono što udiše i sam pušač. Vidim da je počela odnosno da se razvila jedna vrlo intenzivna lobistička kampanja za električne cigarete, neću namjerno reći elektronske jel elektronski zvuči ovako puno sofisticiranije, za električne cigarete, svi smo bi dobili od raznih pojedinaca i udruga papire koji tvrde da je to nešto sasvim drugo, da je potpuno krivo to trpati zajedno sa duhanskim proizvodima itd., itd. Pa hajmo prvo neke stvari razjasniti. Dakle potpuno je nedvojbeno da su električne cigarete manje štetne nego one cigarete u kojima se nalazi duhan, o tome nema dvojbe, ali da su štetne jesu. I dapače, američka Food and drug administration je se proglasila nadležnom za električne cigarete i ostale duhanske proizvode upravo zato što je držala da te proizvode treba pomno nadzirati. U 12. mjesecu prošle godine Search and general, a to zapravo odgovara ministru zdravlja SAD-a je dao jednu izjavu u kojoj je rekao da su stavljanje okusa u e-cigarete zapravo glavni razlog da ih mladi počnu koristiti, da aerosol koji izlazi iz e-cigareta nije bezopasan i da je uporaba e-cigareta najuže povezana sa uporabom ostalih duhanskih proizvoda među mladeži. Kao što je moja uvažena kolegica Strenja-Linić prije rekla, najčešće se događa to da odrasli pušači koji godinama puše pa onda pređu kao na e-cigarete puše neko vrijeme cigarete onda u zatvorenim prostorima gdje je zabranjeno pušenje puše e-cigaretu onda izađu van i nastave pušiti opet obične cigarete. Vrlo zanimljiva je jedna činjenica koja se sada odvija ne samo kod nas sa ovom velikom lobističkom kampanjom proizvođača e-cigareta, kod nas su ti proizvođači mali i ja ne znam od kuda njima broj od 200 tisuća navodno ljudi koji koriste e-cigarete, od kuda takvoga broja nema, nitko nije poduzeo nijedno istraživanje s time u svezi. Možda je to 500 tisuća, možda je to 10 tisuća ili 5 tisuća, dakle broj od 200 tisuća bojim se da je što kaže narod, isisan iz malog prsta jer ovako djeluje impozantno. Ali činjenica je da se sada vodi u SAD-u slična kampanja i zanimljivo je da lobiste plaćaju tvrtke koje proizvode cigarete i ostale duhanske proizvode. Lobiste koji trebaju uvjeriti da e-cigarete ne samo da nisu štetne, nego dapače da su korisne u odvikavanju. Kada govorimo o znanosti i znanstvenim podacima onda upravo znanstveni podaci jasno govore da nema nikakvog dokaza da e-cigarete pomažu u odvikavanju. Dapače, Američko društvo za plućne bolesti je tražilo zabranu e-cigareta tvrdeći da to pomaže proširenju pomaže proširenju pušenja. Da li pomažu povratku pušenja ili ne, jedno istraživanje iz 2015. godine kaže da 58,8% onih koji su koristili e-cigarete puše istodobno i obrnuto. Prema tome, to je sukladno onome što je bilo rečeno. A od čega se sastoje e-cigarete? Jedne sadrže Jedne sadrže nikotin, nikotin iz duhana naravno i najčešće propilen glikol uz okuse, boje i druge kemikalije. Čak i i ta mala količina nikotina, kao što sam rekao, sama po sebi ima svoje učinke, prvenstveno na krvne žile. Nikotin izaziva ovisnost, to svi znamo, postoji nikotinski receptori, prema tome on ne smanjuje ovisnost nego dalje podržava ovisnost. Znamo iz znanstvenih istraživanja da nikotin šteti fetusu, da izaziva oštećenja u razvitku fetusa i trajne posljedice na razvitak mozga i pluća novorođenčadi, manju porođajnu težinu, prijevremene porode, može biti jedan od uzroka iznenadne dojenačke smrtnosti itd., Kod adolescenata nikotin ima negativne učinke također na razvitak mozga, oštećenje kognitivnih i bihevioralnih obilježja, uključujući poremećaje i mogućnost koncentracije. Različite vrste e-cigareta sadrže i razne tvari. Za neke uopće ne znamo djelovanje. Aerosol iz e-cigareta ima vrlo visok sadržaj formaldehida koji je kancerogen. Acetaldehid, diacetil koji daje okus po maslacu pa time privlači djecu i mlade sasvim sigurno dovodi do toga da će djeca i mladi onda rabiti rabiti e-cigarete a onda vjerojatno sukladno ovim podacima o kojima sam rekao prijeći i na prave cigarete. U svakom slučaju, ja sam posvetio malo veću pozornost e-cigaretama upravo potaknut jednom ogromnom lobističkom kampanjom koja je bila prisutna, svatko od nas je dobio ne znam 10-ak najmanje dopisa o tome kako treba e-cigarete izdvojiti iz ovog zakona, kako su one nešto sasvim drugo, kako su one dapače, velim korisne za odvikavanje, iako ponavljam za to nema apsolutno nikakvog dokaza. Dapače, evo prošle godine, kada govorimo o najnovijim istraživanjima, ne možemo se ovako baš samo razbacivati sa pričama o najnovijim istraživanjima i 2016. ugledni, najugledniji možda, jedan od najuglednijih časopisa Journal American Medical Association je napravio jedno veliko ispitivanje, napravilo je jedan, objavljeno je jedno veliko istraživanje u časopisu Pediatrics, opet jednom vrlo uglednom časopisu o dječjim bolestima gdje je dokazano da tineđeri koji nisu pušili cigarete, ali su pušili e-cigarete 6 puta češće počnu pušiti prave prave cigarete nego li oni koji nisu nikada okusili e-cigarete. I upravo zbog toga, zbog te ogromne lobističke kampanje sam i posvetio malo više vremena e-cigaretama jer mi se čini da što se tiče pušenja cigareta je sve jasno. Međutim to je pušenje običnih cigareta je ujedno i najbolji dokaz da nažalost spoznaja da je nešto štetno ne znači istodobno da ljudi to neće činiti. Jer danas u nas vjerojatno nema niti jednog jedinog čovjeka koji ne zna da je pušenje cigareta štetno pa svejedno trećina odraslih ljudi puši. Dakle očito sama spoznaja nije dovoljna, očito akcije koje su se provodile u zadnji 15-ak godina u više navrata one su obično trajale neko vrijeme pa onda više nije bilo sredstava pa neko vrijeme je bio mir pa onda su opet se provodile itd., isto tako nisu dovoljne. Očito se zapravo treba pristupiti tome na slični način na koji su pristupile neke druge države, većina država a ja sada ću reći to u svoje ime a ne u ime svoga kluba, klub će naravno podržati ovaj zakon. Ja sam se zalagao i zalažem se i dalje za potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim prostorima bez obzira tvrdili oni da imaju ovakve ili onakve uređaje za čišćenje zraka koje onda da uštede struju obično isključe. I zalažem se za to da se dakle u svim zatvorenim prostorima zabrani pušenje. Hvala

Uvaženi zastupniče Reiner, vi ste vrlo detaljno analizirali elektroničke cigarete kao liječnik i posljedice koje oni imaju o zdravlje ljudi. Rekli ste da se stežu žile ljudima dajte mi molim vas odgovorite na pitanje kako se stežu žile ljudima koji svaki dan spavaju na podu u Importaneu i po parkovima u Zagrebu? Rekli ste da se može dobiti osteoporoza, recite mi molim vas kako umirovljenici koji ne mogu kupiti mlijeko i svaki dan jedu kruh i pekmez kako da se oni bore protiv osteoporoze? Recite mi kako da ljudi koji nemaju električnu struju da uopće mogu razmišljati o električnim cigaretama? Recite nam, pričali ste o kancerogenom utjecaju, da li ima kancerogeni utjecaj možda neke veze sa ljudima koji obolijevaju zbog blokada, zbog ovrha, zbog deložacija? Pričali ste o mladima, da li mladi … …/Upadica predsjednik: Zastupnik Bunjac, molimo bih da ostanete fokusirani na raspravu. Da li mladi imaju problema sa zdravljem kada ne mogu platiti školsku užinu? Vi kao liječnik, vjerujem da biste mogli o tome napraviti jednu analizu ali do danas niste za to tražili nikada riječ, isto kao ni vaši kolege iz HDZ-a. Možda biste mogli i neki zakon za njih obrazložiti, smisliti, uvesti. Lijepo je što toliko brinete dakle o tim elektroničkim cigaretama, ali evo možda za nadahnuće za neki drugi put da malo proširimo ovu raspravu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku zastupnik Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Bunjac, naravno vi ste iskoristili ovu prigodu za svoj promidžbeni govor, predizborni koji nije imao nikakve veze sa današnjom temom kao i uvijek. Mi smo to navikli od vas i od Živog zida, ali mi danas raspravljamo o nečemu što je ozbiljno. Vi se smješkate. Ja znam da možda je to vama nevažno, možda to nije uopće pretjerani problem za vas što trećina ljudi odraslih puši i što umiru od raka pluća itd. Ali ja vas uvjeravam to je problem. To je itekako veliki, javni, zdravstveni problem, a ovakvim demagoškim istupima možda ćete dobiti glas ili dva više na lokalnim izborima, ali nije to ono zašto mi sjedimo ovdje. Mi sjedimo ovdje da koristimo našim građanima na najbolji mogući način, a to ćemo činiti ako se držimo pravila. A držanje pravila i to da govorimo o temi o kojoj sad govorimo. Kad ćemo o nekoj drugoj temi, pa vi na kraju možete predložiti isto niz zakona. Niste ih predložili da poboljšate život ljudi za koje se kao silno zalažete, nego jedna obična demagogija kao i uvijek. Hvala vam lijepo. Poštovani kolega Reiner, uistinu se nekako i uvriježilo da što je tema ozbiljnija, da rasprave nisu takve, pa ni replike. Ja bih u ovom vašem izlaganju stavio naglasak na ovaj socijalni dio aspekta problema o kojem raspravljamo. Jer kao što ste rekli sama spoznaja da je pušenje štetno dolazi s područja koje je pušenju imanentno a to je zdravstveno. To izaziva mnoge bolesti. I vidjeli smo da to nije utjecalo na smanjenje tendencija, niti stvarnosti pušenja jer je očito ono što nije biološki organizam, a naziva se socijalnim organizmom ili društvo jače. Socijalizacija putem cigareta je očito snažnija od same svijesti i spoznaje da pušenje izaziva štetu. Pa me sad zanima na koji način možemo ostvariti ovaj dijalog ili način da osim pušenje s područja socijalno prihvatljivog postane socijalno neprihvatljivo, da ovaj društveni organizam razvije platformu s koje ćemo osuđivati pušenje kao jednu štetnu naviku, ne samo štetnu u zdravstvenom smislu, nego štetnu i u pojavnom, estetskom, socijalnom i bilo kojem drugom. Evo zahvaljujem.

svijeta i učestalosti pušenja, onda vidimo da je učestalost pušenja puno veća u onim zemljama u kojima postoji siromaštvo, u kojima postoji deprivacija, u kojima postoji nezaposlenost, u kojima postoji zapravo jedno loše socijalno stanje. I onda dolazimo do jednog paradoksa, da ljudi koji zapravo su siromašni troše svoje zadnje novce na cigarete. Jer ako, jer to je skupo. Ako računate da netko tko je ozbiljan pušač popuši ne znam dvije kutije cigareta na dan, pa puta 30 dana izračunajte koliko je to novaca, a koliko bi novaca mogao ta osoba, mogla ta osoba recimo svojoj djeci priskrbiti više hrane na primjer. Međutim, razlog je upravo ovo okruženje socijalne prihvatljivosti, odnosno neprihvatljivosti. Kao što je na žalost u nekim sredinama prihvatljivo i pretjerano konzumiranje alkohola. Dakle, Dakle, ne u nekakve društvene svrhe u umjerenim količinama, nego pretjerano. I to se ne smatra nečim neprihvatljivim. Ja mislim da cijelo društvo mora na to djelovati sa jedne strane, a s druge strane moramo ići metodama restriktivnim i stimulativnim. Dakle, restriktivnim u smislu zabrane pušenja u svim zatvorenim prostorima, ali i povećanjem cijene cigareta, odnosno povećanjem trošarina. Ne zato

Hvala predsjedniče. Akademiče Reiner, ja se gotovo 99% slažem sa ovim što ste vi govorili. Ali ipak želim još jedanput skrenut pažnju na to da smo možda ipak mrvicu pretjerali sa restriktivnim odnosom prema elektroničkim cigaretama u ovom našem zakonskom prijedlogu iz jednostavnog razloga što to od nas EU direktiva i ne traži. cilj ovog zakona je, cilj EU direktive je smanjiti broj pušača, smanjiti štete koje uzrokuje pušenje. Čuli smo danas da preko 9000 ljudi u Hrvatskoj umire zbog bolesti koje su posljedica pušenja. Tim ljudima treba pomoći da prestanu pušiti, a to je problem. Dakle, nema učinkovitog ljekovitog sredstva koji bi pomogao da oni prestanu pušiti i da je to uspješno. Postojale su brojne metode. I onda se pojavila ta elektronička cigareta. U Velikoj Britaniji ona čaj je i registrirana kao sredstvo za pomoć od odvikavanja od pušenja. Prema tome, nema dileme da postoje korisni učinci elektroničke cigarete. Evo ja vas pitam kolega Reiner što bi se dogodilo da mi sad u Hrvatskoj sve naše pušače prebacimo na elektroničku cigaretu? Da li mislite da bi bilo manje karcinoma pluća? Ja mislim da bi bilo puno manje, neusporedivo manje. I zato ja, dakle ja sam apsolutni protivnik pušenja. Učinit ću sve što je moguće da se broj pušača smanji. I ako znate u medicini je poznat program … /Govornik ovo je upravo taj program. Ja sam uvjeren da građanima treba omogućiti da dobiju dostupne informacije, a ne restriktivno sprečavati da kroz elektroničku cigaretu puše puše manje i da se smanje zdravstvene posljedice. I podatak da je to put k prelasku prema pušenju cigareta nije točan. 99% korisnika elektroničke cigarete su bivši pušači, dakle ne neki novi koji nakon toga počinju uživati u nikotinu. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Jovanović. Drago mi je da se 99% slažete sa mnom, ovaj 1% se valjda odnosi na ovo zadnje što ste rekli, ali ja sam citirao znanstvene članke, vi niste citirali nijedan podatak. To su podaci koji su objavljeni ove i prošle godine koji govore drugačije nego što vi govorite. Ja ću još jedanput ponoviti, naravno da su one manje štetne naravno da su one manje štetne i naravno da hipotetski gledajući svi pređu na elektronske cigarete da bi bilo manje karcinoma pluća, ali se to neće dogoditi i to pokazuju upravo ovi znanstveni podaci da se to ne događa, da pušači puše i dalje samo u onim okruženjima gdje im je to zakonski zabranjeno, onda oni puše električnu cigaretu, onda izađu u okruženje gdje im to nije i dalje puše svoje cigarete. I nije se smanjio broj niti cigareta koje oni puše, niti se smanjio broj pušača. I nema nigdje nijednog dokaza da se zbog uvođenja električne cigarete smanjio broj pušača i za mene je tu priča gotova. Hvala lijepa. Predstavnik predlagatelja želi uzeti riječ. Izvolite. **Kujundžić, Milan (HDZ)** ja zapravo dijelim i poštujem zabrinutost doktora Jovanovića za jednu skupinu ljudi koji su pušači i kojima elektronske cigarete mogu pomoći odvikavanju. Međutim, ovdje u zakonu uistinu nema ništa što njih priječi. Dakle ovdje se ne nalazi ništa što njih priječi i takvi ljudi koji se odvikavaju neće trčati u zatvorene prostore gdje će štetiti i drugima da bi se baš tamo elektronički elektronički „odvikavali“. Dakle u toj skupini koja koliko se preko toga uspije odviknuti ili ne, što je predmet rasprava, njima nitko ne brani koristiti. Dakle mislim da se ne trebamo previše pozivati na uvjetno govoreći tu korist prema toj skupini u odnosu na svu drugu štetu koja će biti rađena ako dopustimo svima pušiti te oblike, ja mislim da se i u tome dijelu nas dvojica razumijemo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a prijavio se za raspravu. U njihovo ime govorit će zastupnik Siniša Varga. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine ministre, pomoćnica, više savjetnica i savjetnica. Zahvaljujem na gostovanju i izlaganju o ovom Prijedlogu zakona o ograničavanju uporabe duhana i srodnih proizvoda. A vama kolegice i kolege ću iznijeti stav kluba SDP-a vezano za ovaj prijedlog zakona, pa bi htio da i skratim i ono što je bilo rečeno vezano i izlaganje od predsjednice Odbora za zdravstvo i prethodnih govornika vezano za sve mjere za suzbijanje pušenja kao vrlo loše što za pojedinca loše navike koje šteti zdravlju, što za obitelj, što za grupe ljudi i svih nas koji obitavamo na javnim mjestima, pogotovo u zatvorenim prostorima. A u konačnici kao imamo taj veliki problem koji se zove natalitet, a u natalitet se ubraja i preuranjena smrtnost naših sugrađana koja nažalost svakim danom nas je sve manje i manje, a kada 34% stanovništva puši i uzrokuje ogroman broj preuranjene smrti to je nešto što moramo shvaćati i kao nacionalni prioritet u njihovom suzbijanju. Jedan od alata za suzbijanje je vrlo rigorozne provedbe Konvencije UN-a o suzbijanju korištenja duhana koja je usvojena i ratificirana 2008. godine u RH, koji sadrži masu mjera koje smo mi kao članica UN-a i kao članica Svjetske zdravstvene organizacije dužna provoditi u nacionalnoj legislativi, a povrh toga još kao članica EU sve vezano za provedbe europskih direktiva i zato smo ovdje tu danas. Naime, europska direktiva nalaže puno rigoroznije pitanje stavljanje u promet duhan, duhana i srodnih proizvoda po pitanju izgleda ambalaže, po pitanju načina na koji se prodaje itd. i cijela direktiva je transponirana odnosno prenesena sa ovim prijedlogom zakona mi smo harmonizirani sa direktivom EU i to klub SDP-a podržava. Međutim, u ovom segmentu o kojem je govorio i kolega Jovanović je pitanje dodatno ajmo reći da smo veći katolici od Pape, gdje dodajemo unutra odredbe vezano za e-cigarete gdje de facto izjednačavamo e-cigarete sa duhanom i sa duhanskim srodnim proizvodima. I na taj način imamo jedan nesrazmjer između što je htjenje, što je interes nacije, što je interes društva, Vlade, Ministarstva zdravstva, ministra vezano za smanjenje smrtnosti od korištenja duhana i srodnih proizvoda. Dakle, spominjali su i evo akademik Reiner je spominjao lobiste, lobisti su svugdje oko nas, ima ih svakojakih. lobisti su svugdje oko nas, ima ih svakojakih. Netko radi u interes kapitala i to je nešto što kao društvo koje je kao ustavno definirano kao dio zapadne demokracije i tržišnog, tržišnog kapitala i sustav tržišta kapitala, smatram da je to nešto što moramo se naučiti s time živjeti i imati zdravo rasuđivanje i u našim glavama što je pozitivno a što je negativno po pitanju što se od nas traži od interesnih grupa. U ovom segmentu postoje indicije, postoje saznanja da je tijekom 2016. godine potpredsjednik Vlade u Vladi Tihomira Oreškovića a taj nije taj koji sjedi iza mene imao sastanke sa jednim i najvećim proizvođačem duhanskih proizvoda u RH i plod ovog zakona je plod tog sastanka. Koliko je meni poznato u srpnju 2016. godine ovaj prijedlog zakona je bio na užem kabinetu i koliko je meni poznato i koliko je meni prenesena informacija je da je to bilo tada skinuto na zahtjev drugog potpredsjednika hrvatske Vlade sa dnevnog reda Vlade iz razloga zato jer se ovo direktno kosilo sa htjenjem i intencije direktive EU. I ono što je dodatno unutra je na zahtjev duhanske industrije da se smanji mogućnost da 34% hrvatskog stanovništva koje puši da se smanji njihov udio u hrvatskom društvu. Zato jer se vrlo dobro zna da je gotovo jer kako je kolega Jovanović rekao, gotovo svi bivši, gotovo svi korisnici e-cigareta su bivši pušači. I ako se kaže, dobro, evo mi ćemo izjednačiti jedni sa drugim, svaka vrsta pušenja je loše, s tim se načelno i također mogu složiti. Međutim ne može sa druge strane biti vakuum. Sa strane ministarstva, sa strane sanitarne inspekcije, sa strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sa strane Županijskih zavoda za javno zdravstvo čija je zadaća raditi promicanje zdravlja i suzbijanje loših navika koji uzrokuje kroničke nezarazne bolesti gdje uključujemo i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest i astmu i sve vezano za sve vidove karcinoma koje su rezultat korištenja i duhana i srodnih proizvoda. Ta bitka se ne dobiva, ta bitka se gubi. Ta bitka se, možemo skoro reći čak niti ne odvija. Jer ne vidimo kada vi dođete sada, još dolaze i topliji dani, ako dođete u Zagrebu na Cvjetni trg ili na Korzu u Đakovo ili na rivu u Splitu, oblake dima sukljaju iz kafića jer jednostavno je to u Hrvatskoj prihvatljivo društveno ponašanje, to je u Hrvatskoj pomodno, mladima se to čini cool. ja vjerujem da kolega akademik Samardžija i kao predsjednik klinike za plućne bolesti bi vrlo rado sve nas proveo kroz turu, kroz svoju kliniku da vide koliko je cool umirati od karcinoma pluća, da se vidi koliko je cool disati kisik 24 sata na dan kroz cijevi zbog kronične opstruktivne plućne bolesti. To nije cool. Međutim društvene zadužene institucije, tijela državne uprave koje su zadužene da se to suzbije to ne rade. Moramo gledati koje su pasivne onda mjere. Pasivne mjere su imati mogućnost alternative. Akademik Reiner je spominjao štetnosti nikotina koje ona uzrokuje na sužavanje krvnih žila itd. Ja ću podsjetiti da je legalna mjera za suzbijanje pušenja prodaje se u apotekama u obliku guma za žvakanje i flastera koji sadrže nikotin kao mjera za sprječavanje pušenja. Je, to je štetno međutim to je kao lijek koji se koristi kao metoda. Da li je e-cigareta kao nešto što je štetno ali daleko, dakle manje od od cigareta koje sadrže katran a e-cigarete ne sadrže katran? A kada pogledate kutiju cigareta što piše na kutiji cigareta kao njezin sastojak kojim se mjeri njezina štetnost je katran. I to je mjera koja, ja ću čak reći, skoro laički bez gledanja statistike kroz znanstvenih članaka koji su još uvijek u povojima zato je to tek nova pojava. Kada gledamo uzročnike mladenačko pušačkih navika u zadnjih 25 godina otkada je, 25 godina, 27 godina koliko postoji RH ne može se reći da je to uzrokovano e-cigaretama zato jer e-cigarete tek postoje u posljednjih nekoliko godina. Prema tome mjere za suzbijanje pušenja moraju postojati, ako ne aktivne onda moramo imati te pasivne metode. A jedna od pasivnih metoda je imati na tržištu alternativu koja daje mogućnost da se odvikne netko od cigareta. konačnici ja bih čak podržao kada bih ovaj zakon bio čist po pitanju duhana i srodnih proizvoda a kada bi Vlada onda imala, kada se suzbije broj pušača u društvu onda bi postojao drugi zakon, zakon o e-cigaretama koji onda bi taj proizvod kao takav onda regulirao. Međutim izjednačavanje jednih sa drugim unutar ovog zakona je za moj pojam kontraproduktivno za htjenje i želje hrvatskoga naroda. A što ako znanstveni dokazi koji su tek u povojima pokazuju da nisu točni? Jer znamo evo 2016. akademik Reiner je citirao članak iz 2016. koji se radi sveobuhvatno nad nečemu što tek postoji nekoliko godina. Talidomid je recimo primjer znanstven dokazanog lijeka koji se pokazao ipak na kraju da nije dobar. Pa isto tako ovo je nešto što smatram da u hrvatskom društvu, koji ima apsurdno veliki broj pušača, jer smatram da je nešto što je kontraproduktivno zato jer rat sa tom društvenom nepoželjnom pojavom se jednostavno gubi. Mi gubimo tu bitku. I alternativna metoda mora postojati. Hrvatska ima 34% pušača i istraživanja ako su rađena u Americi di imamo 11% pušača, ako su istraživanja rađenja u Kanadi di imamo 9% pušača, gdje 30 godina postoji aktivni rad tijela državne uprave, Centra za kontrolu bolesti, Centri za javno zdravstvo koji aktivno rade sustavno na suzbijanje pušenja, legislativa evo dat ću primjer. U filmskoj industriji Sjeverne Amerike postoji zakon nametnut od Search and general zakon koji kaže da svaki pozitivni lik u filmu, heroji filma i svi ostali ljudi ne smiju bit prikazani da puše niti da piju alkohol evo kad smo već na toj temi. To je zabranjeno to prikazivati. Tko smije se u filmskoj industriji, u televizijskoj industriji općenito u zabavnoj industriji smije se prikazivati kao pušači su zlikovci, negativci. Oni se smiju prikazati kao pušači i to je jedan, evo jedna mjera, mikro mjera skoro koja je sastavni dio lanca s kojim se mijenja ponašanje na razini društva. Da li imamo takve mjere u Hrvatskoj? Nemamo. Imamo restrikciju, zabranu određene mjere koja je potencijalno moguća da može pokazat se poboljšanje u suzbijanju ove izrazito pogubne navike koje kod nas postoje. završno ću reći da će SDP podnijeti amandman na ovaj zakon i da ćemo tijekom glasovanja glasati suzdržano jer ipak smatramo da je sve ono ostalo što se tiče suzbijanja duhana i srodnih proizvoda kako se nalaže od strane direktive da se ugradi u naše zakonodavstvo pozitivno. Čak možemo reći kako je predsjednica Odbora rekla da postoji mogućnost profuturo da se još i restriktivnije stavi po pitanje apsolutne zabrane pušenja u zatvorenim prostorima. Međutim, uključivanje e-cigarete u ovaj način, u ovaj zakon smatramo da nije bilo primjereno i iz tog razloga ćemo glasati suzdržano. Hvala lijepo. Zastupnik Željko Reiner javio se za repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega Varga, pa sa nekim stvarima koje ste vi rekli se slažem, a sa nekim apsolutno ne. Jedno je usporedba sa talidomidom. Pa znate vi kad je to bilo talidomid? Prije 60 godina. Niti su bile metode ispitivanja, niti su bili …/Govornik se ne razumije./… koja je danas, ni ništa. Prema tome, ta je potpuno promašena usporedba. Usput budi rečeno, talidomid onda 50 godina kasnije se otkrio da je koristan lijek samo za neke druge bolesti. No međutim vi ste ispravno rekli da je lobiranje normalna stvar, ali očito ono funkcionira kod nas jer vidim da SDP koji je glasovao za prvu verziju zakona sa svim istim točkama koje se tiču e-cigareta sad je najedanput promijenio mišljenje i sad zalaže za e-cigarete i biti će suzdržan. Dakle, očito lobiranje funkcionira kod nas vrlo dobro. Nemam ja ništa protiv toga, znam ja da postoji lobističko društvo itd. Ali tek toliko da to jasno kažemo. Ono što je važno isto reći, vi ste spominjali bivše bivše potpredsjednike Vlade, pa onda žao mi je što ste podlegli i vi malo predizbornim pričama. Jer očito bi se teško moglo povezati bivše potpredsjednike Vlade sa stavom recimo Search and generala koji je rekao da traži zbog zdravstvenih razloga da roditelji posebno zakonodavci obeshrabre uporabu e-cigareta. Pa sad ako mislite da je bivši potpredsjednik Vlade mogao utjecati na Search and generala SAD-a onda je očito utjecaj naših političara strašno velik međunarodni. Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Varga. Dakle, ja sam govorio o te dvije stvari izrazito nevezano. Search and general dolazi iz SAD-a di 30 godina se sustavno radi aktivno od strane svih tijela državne uprave za suzbijanje pušenja. Rezultat toga je da su oni došli sa nekakvih 35% pušača u Americi došli su do brojke vrlo blizu 10% sa tendencijom da padne ispod 10%. I to je statistika sa kojom oni počnu, počinju sa razgovorom o e-cigaretama. I kad bi mi u Hrvatskoj imali pušače na razini 10% opće populacije koja puši onda bi mi isto tako mogli imati isto takav diskurs. Međutim, sa 34% pušača u RH sa bitkom koja se gubi, sa izrazito visokim mortalitetom i niskim natalitetom. Njih trebamo imati drastičnije i puno kreativnije hajmo reći rješenja nego što danas u 2017. godini je potrebno Search and general u SAD-u. Mi imamo Mi imamo drugačije polazište po pitanju pojave e-cigareta na našem tržištu, tržištu u Americi, tržištu u Hrvatskoj. Ja sam bio u SAD-u, vidio sam kako se reklamiraju i prodaju ampule, odnosno sredstva za e-cigarete izrazito otvoreno za razliku od duhanskih cigareta koje su zabranjene, zatvorene i nevidljive.

Uvaženi zastupniče Varga. Žao mi je što ste vi kao bivši ministar zdravstva podlegli populizmu. Mene ne zanima tko je sjedio i kada, ali znate li tko je najveći investitor u istraživanja i promotor e-cigareta? Jedna firma koja proizvodi ove klasične cigarete. Znači sve velike ozbiljne firme koje proizvode duhanske cigarete promoviraju elektronske cigarete i proizvode iduće generacije kako ih oni nazivaju. Dakle ta opaska vam baš ne stoji, nego mislim isto tako da ste između prvog i drugog čitanja podlegli mišljenjima koje izdaju udruge poslodavaca i tako bez ikakvog omalovažavanja. Za mene bi puno meritornije bilo da je nekakva stručna udruga dala određena mišljenja. Činjenica jest da su elektronske cigarete zamišljene kao medicinski uređaj, isto je tako činjenica da su brojni psihofarmaci korišteni u studijskim ispitivanjima vezanim uz prestanak pušenja, ali u ovome trenutku samo su dva lijeka koja su odobrena od FDA i od EMA za prestanak pušenja. Znači ono o čemu bi mi trebali govoriti ovdje i zašto bi se na neki način trebalo elektroničke cigarete svrstati kao i klasične cigarete bez obzira što su one manje štetne, to je ono o čemu treba govoriti u našem društvu, a to je promocija nepušenja. Dakle, elektroničkim cigaretama mi promoviramo pušenje koje je sada samo manje štetno. Uloga je stručnih institucija, prvenstveno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda koje trebaju … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … promovirati javnozdravstvene akcije koje će promovirati nepušenje. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Varga. Ajmo krenut ako ćemo govoriti o statistici, Svjetska zdravstvena organizacija traži od RH i sve zemlje članice da izvještava i to onda radi recimo u Hrvatskoj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, izvještava o broju pušača po dobnim skupinama u RH i onda to šalje u okviru svoje statistike prema nadležnim tijelima. tzv. vaper odnosno pušači elektroničkih cigareta ne ubrajaju se u statistiku pušača, ne ubrajaju se, ne smatraju se. To su dvije različite kategorije stanovništva, jednostavno se ne ubrajaju u tu statistiku. Ako kažemo da neko ko puši elektroničku cigaretu izjednačen sa pušačem, onda kršimo međunarodne standarde statistike. I kada govorimo o samoštetnosti i kada govorimo o broju udio pušača u RH usporedba mi imamo trenutno sad tanker se nasukava na hridinu, a druge zemlje govore o tome da li tanker treba biti pofarban bijele ili plave boje. Zašto? Zato jer je kod njih sigurnost plovidbe drugačija i bolja. Naš tanker se nasukava na hridinu. Zašto? Jer zato 30% udio pušača u RH gdje smo broj jedan u Europi sa udjelom mladenačkog pušenja, gdje djevojčice postaju statistički značajniji, veći udio pušača nego dječaci to su izrazito zabranjujući i trendovi su negativni, trendovi su nam porazni. Metode kojim se suzbija to mora biti drastičnije nego u onim zemljama gdje su metode mirnodobskije kada je udio pušača oko 10%. Hvala lijepo. Zastupnik Ivan Kirin javio se za repliku. Svi znamo i informirani ste u svijetu puši cca 3 milijarde i 300 milijuna ljudi, oko 6 milijuna ljudi umire od posljedica odnosno ono što je uzrok pušenje. Dakle u Hrvatskoj puši cca 30, 33% građana, a umire od posljedica pušenja cca 10 tisuća ljudi. Znamo i spomenuto je da je na početku 20. stoljeća pušenje bilo prihvatljiva društvena pojava ili navika. Na početku 21. stoljeća to više nije. Čak u Americi su ti koji puše odnosno građani pomaknuti i klasificirani kao građani drugog reda. Spominjali ste vi i akademik Reiner da su su kirurška američka društva ta koja ustaju i vode kampanju protiv pušenja. Ne samo da pušenje izaziva rak pluća i druge bolesti kardiovaskularne i idemo dalje, čak je otežano je otežano i cijeljenje prijeloma kod pušača. Recimo u Americi, veoma rijetko ćete naći nekoga da operira petnu kost kod kroničnog pušača. Zašto? Jer dolazi do uništenja mikrocirkulacije i cijeljenje kosti isto vezano sa tim problemom. Naravno spomenuto je da e-cigarete puno manje štete, to je jasno,

Dakle, sve što je kolega Kirin rekao vezano za štetnosti duhana i srodnih proizvoda izrazito stoji, znanstveno dokazano kroz desetljeća akumulirano podataka i sada imamo novitet, novitet. Može biti da stvarno za 30 godina se dokaže da elektroničke cigarete uzrokuje da nakon 10 godina korištenja da će vam izrasti rokovi na glavi. Ne iz drugog razloga nego iz korištenja elektroničkih cigareta. Međutim, činjenica je da, da to je tek novitet nema znanstvenih dokaza o bilo kakvoj štetnosti osim u određenim ljudima koji imaju predisponitet prema određenim kemikalijama koje su …/Govornik se ne razumije./…. Ja kao građanin bi jako rado a da apsolutno nitko ne puši, niti elektroničke cigarete, niti duhanske cigarete. Međutim, opet apeliram, govorim o tome da mi gubimo bitku sa duhanom. Vi radite na kirurgiji u Rijeci, vi vrlo dobro vidite svaki dan, pušači u RH u odnosu na inozemstvo smo broj 1 u svijetu sa nastavkom pušenja nakon preboljenog moždanog udara ili infarkta. To znači da pomodarstvo navika, pravo na pušenje nadilazi to je gotovo na razini mazohizma da se puši bez obzira koliko zna vrlo dobro da je pušenje uzrokovalo taj moždani udar i dalje puši nakon što ga je prebolio. Na mom odjelu pacijenti na vatrogasnom stubištu nakon laringektomije puše na kanilu na vratu. To je nevjerojatni prizor, to je nevjerojatni prizor za vidjeti. I gubimo bitku, moramo imati alternativne metode a ne one metode koje se koriste u zemljama gdje su pobijedili pušenje. Hvala lijepa. za repliku. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Evo kolega Varga, ja bih pošao od toga, ono što je nedvojbeno a to je da je pušenje ovisnost i da se protiv te ovisnosti trebamo, možemo i pozvani smo da se borimo svim mogućim sredstvima. Ali u tim mogućim sredstvima ne bi smjeli uključiti ono što je nemoguće, ne bi smjeli uključiti jedan vid destrukcije antropološkog. Što to znači? Da ne uvodimo nedozvoljene kauzalne odnose. Primjerice, govorili ste o tome da se ne bi smjeli prikazivati u filmovima i to je već praksa da isključivo osobe koje puše da prikazuju kao zlikovci. Mislim da je to potpuno neprimjereno. Zbog toga što na temelju jedne štetne navike mi vršimo jednu vrijednosnu ili moralnu ili bilo kakvu drugu karakterizaciju, mi predimenzioniramo taj problem. I ne bi smjeli da da kada u javnosti vidimo čovjeka koji je u krugu ili granici neke ovisnosti da odmah zaključujemo kako se radi o zlikovcu ili nečem Ne radi se nego se radi o ovisniku i radi se o ovisnosti koju treba pobijediti. S druge strane, jer ovo je riječ onda o demoniziranju. S druge strane, imamo ovo deintimiziranje u primjeru kada bi pušaće u želji da se ostave pušenja ili svih onih da uopće ne započnu tim putem, da im prikazujemo bolesnike, to je isto potpuno pogrešno jer bolesnike ne smijemo identificirati sa bolešću i ne smijemo ih zbog toga što su bolesni, oboljeli su uslijed nekakve navike, sada ih deintimizirati kao bolesnike. O bolesti svakako da potrebno je govoriti o načinima kako ćemo se boriti protiv ovisnosti ali tu svugdje trebamo sačuvati ovu ljudsku dimenziju, dimenziju poštivanja u kojem neće biti ni deintimiziranja ni demoniziranja. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Varga. Slažem se sa vašim akademskim, građanskim stavom vezano za bilo kakvu stigmatizaciju bilo koga, po bilo kojoj osnovi da to nije dobro. Opet govorim iz zdravstvenoga aspekta, iz aspekta upravljanja zdravstvenim sustavom od upravljanja na razini ministra do neposrednog liječenja pacijenta od strane liječnika obiteljske medicine ili specijalista u bolnici bitku koju bijemo sa pušenjem pušenjem mi tu bitku gubimo. Mi tražimo opće društvenu mobilizaciju da se to spriječi. Ako ćemo napraviti karikaturu od toga do kraja, kao da gledamo samo ubojicu na litici ili na rubu nebodera da hoće skočiti i nećemo reći da je on samo ubojica, nećemo poduzeti ništa da ga spriječimo da se ubije zato jer ćemo ga time stigmatizirati. Ja se sa time ne mogu složiti. Naša je dužnost da štitimo svačiji život i kada i on sam nanese sebi štetne štetne utjecaje poput pušenja, alkohola, droge, svih ostalih vidova samouništenja koje je postalo pomodno u RH. Mi moramo, Mi moramo, i svaki i kirurg u bolnici u Rijeci i gastroenterolog u KB Dubravi i stomatolog na Pašman, svaki mora imati ujedno i javno zdravstveno djelovanje da bi suzbilo, da bi suzbilo bilo kakvo štetno ponašanje kao takvo. A pozivam isto tako i nepušače, ako imamo 30% pušaća imamo kvragu onda i 70% nepušača. Pozivam nepušače da konačno dignu svoj glas i da kažu, molim vas pušači prestanite nas trovati, prestanite više, toga je već bilo dosta. I konačno svaki pušač koji je došao u SAD vrlo dobro zna što znači biti pušač u Americi i kako se njega društveno stigmatizira. Hvala Predstavnik predlagatelja zatražio je riječ. Izvolite. zatečen da smo prije koliko tjedana bili jednoglasni a sada je nastao obrat a obrat nije teško tumačiti ako znamo sljedeću činjenicu a to je da su elektronske cigarete već danas, jedan veliki biznis a posebice i projekcija velikoga biznisa sutra. I normalno je da lobiranja postoje a od tuda vjerojatno proizlaze i ove promjene koje su nastale. Jer ako smo prije mjesec dana mislili da je karcinom opasna bolest ili da je infarkt, bolest po smrt opasna a danas kažemo da to nije, malo čudno zvuči u znanstvenome i u liječničkome smislu. Još me nešto iznenađuje kod vas dr. Varga, lijepo zazivate i to pozdravljam na prevenciju, na prevenciju i mjere poduzeti da što manje ljudi uđe u vode pušača. Da uđe što manje u vode pušača a zapravo zazivanjem tzv. slobode elektronskih cigareta zapravo zazivate inicijaciju. Jer poznato je da zapravo jedan broj ljudi preko elektronskih cigareta ulazi u duhanske cigarete. I ja mislim da ova mjera tzv. velike slobode bez štetnih efekata elektronskih cigareta što na određeni način zagovarate ako ništa drugo je zazivanje inicijacije i u određenim postotcima poticanje mladih ljudi. Probajte, pa kad se proba ovo, pa evo vidjet ćeš za mjesec, dva da nije ništa kupiti ni kutiju duhanskih cigareta. Ja mislim da bismo ipak trebali ostati na tragu sačuvati što više života, sačuvati što vas potičem prevenciju, a sigurno elektronske cigarete nisu prevencija. Za repliku se javio zastupnik Siniša Varga. **Varga, Siniša (SDP)** Zahvaljujem ministru. Ja mislim da se slažemo u jednoj osnovi, međutim ja odbacujem optužbu da sam podlegao lobistima ili bilo kojih mojih stranačkih kolega iz prostog razloga zato jer ja osobno nisam imao kontakt sa niti jednim lobistom. Prema tome, nisam mogao podleći nečem s čim nisam bio u kontaktu. Međutim i da jesam, da li sam ja podlegao lobistima isto kao cijela Europska komisija, kao cijeli …/Govornik se ne razumije./… u Europi. Da li je povjerenik zadužen za zdravstvo podlegao lobistima zato jer u direktivi ovih odredbi nema. Ovo su samo uvedene u Republici Hrvatskoj. tko, gdje, do koje razine ide teorija zavjere o podlijeganju lobistima. Ja govorim o zdravoj logici. Zabranimo mi elektroničke cigarete. Kada? Kada dođemo do razine pušača na 10%. Kad smo na razini pušača od 10% zabranimo apsolutno sve. Ali to je, mi, govorim o tome da u Republici Hrvatskoj mislim ono postoji ona izreka u naroda pušiš na primjer Turčin. Izrazito pogrdno, međutim u Turskoj su zabranili pušenje na svim javnim mjestima i zatvorenim prostorima. U Turskoj broj pušača, udio stanovništva u Turskoj koji puši je manji nego u Republici Hrvatskoj. I postat će u svijetu na žalost izreka pušiš kao Hrvat. I to je nešto što smatram da mi nismo zaslužili kao narod. Hvala lijepo.

Slovačke, Portugala, Španjolske da dalje ne nabrajam koje isto zagovaraju što i mi u Hrvatskoj. A vjerujem da će i sutra biti još više. Zastupnica Vesna Bedeković javila se za repliku. na žalost ministar odlazi, ali gospođe su tu, njegovog izlaganja u kojem je govorio o prevenciji, dakle i o važnosti prevencije. Naime, raduje me i potpuno podupirem dopunu zakona u drugom čitanju kojim je u članku 25. zabrana pušenja u krugu koji je bliže od 20 m ulazu osim u zdravstvenim ustanovama proširen i na odgojno-obrazovne institucije. Naime, svi smo svjesni činjenice i strašno ružne slike ulaza u naše odgojno-obrazovne ustanove od osnovnih preko srednjih škola, a osobito fakulteta i visokoškolskih institucija gdje na ulazu prva slika sa kojom se susretnemo je mladi čovjek sa cigaretom u rukama, prostor pun opušaka, a u zadnje vrijeme i stanovita količina i broj mladih ljudi sa elektronskom cigaretom, dakle u rukama što svakako kako u estetskom, tako i u socijalnom smislu pruža jednu i u svakom drugom smislu pruža jednu ružnu sliku. Samo bih podsjetila prostor 20 metara ispred ulaza u instituciju. Naime, školske institucije obuhvaćaju puno šire prostore od 20 metara. I dan danas imamo i imat ćemo sigurno ružnu sliku na školskim igralištima, na malo udaljenijim dijelovima školskog prostora nakupine naših mladih ljudi koji tamo konzumiraju duhanske proizvode misleći da su skriveni od očiju javnosti i na taj način,

ma nešto replicirati ministru, a to je vezano zapravo uz priču o štetnosti ili ne štetnosti e-cigareta. Naravno, ja ću još jedanput ponoviti one su manje štetne od duhanskih cigareta, ali su štetne i to se zna. I nemojmo se praviti da to ne znamo. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje njihove uporabe. Bilo je spominjano i kolega Varga je spominjao u odvikavanju. Od toga da nemamo znanstvenih dokaza da se uistinu to postiže, do toga da ja osobno bih možda to čak i prihvatio, jer vi ste usporedili to sa gumama za žvakanje i flasterima. Ali pod kojim uvjetima se prodaju? Isključivo u ljekarnama. Ne možete doći u dućan i kupiti si nikotinsku gumu za žvakanje. Da se to prodaje u ljekarnama bez obzira na nedokazane učinke na prestanak pušenja možda bih ja osobno mogao to prihvatiti. Ali ovako ih normalno prodavati sasvim sigurno velim na temelju svega onoga što znamo nije opravdano. Hvala lijepa. Zahvaljujem se. Zastupnica Ines Strenja-Linić javila se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi.

Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici. Ja bih samo još nekoliko stvari ponovo ponovila da bismo znali zašto mi danas diskutiramo uopće o ovom zakonu. ovim zakonom zabranjuje se stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenom aromom, traži se novi način zakonski se regulira novi način označavanja duhanskih proizvoda u obliku kombiniranih zdravstvenih upozorenja sa tim slikama koje su najzad stavljene i porukama tekstualnim o štetnosti duhanskih proizvoda, o obvezi izvještavanja o sastojcima duhanskih proizvoda i elektroničkih cigareta u standardiziranom elektroničkom obliku, jediničnom pakiranju koji moraju sazdavati oznaku jedinstvenu klasifikaciju, o ujednačenom postupanju glede uporabe e-cigareta spremnika koji sadrže nikotin i cijelom nizu drugih koje smo pročitali u prvom čitanju i oko kojih smo se svi složili. A mi danas raspravljamo o e-cigaretama. Dakle nakon prvog čitanja nakon što smo predložili da se zabrane oko oglašavanja i sponzoriranja duhanskih proizvoda koje su bile do sada ubuduće da se odnosi i na e-cigarete izazvalo je velike polemike, masu mailova, pritisaka u smislu medijskih napisa kroz novine, možete to proguglati pa vidjeti zapravo od onih koji promoviraju prodaju e-cigareta. Kao što je izazvalo neslaganje duhanske industrije koja je tražila i odgodu primjene zakona koja nije bila primjena zbog nekakvog lobiranja odgoda primjene nego da bismo ipak omogućili da oni prilagode proizvodnju cigareta tim novim napisima i slikama koje moraju staviti. I dakle to je sve očekivano. Ali ono što nisam očekivala da će u ovih mjesec dana kolege iz SDP-a ovako drastično promijeniti za 180 stupnjeva svoj stav da podrže kompletno ovaj zakon i tu se ne mogu na neki način složiti da nisu podlegli nekakvom lobiranju. Dakle, zašto sve ovo? Sve ovo je zbog toga što svaki bivši pušač živi duže od pušača čiji je život u prosjeku 10 godina kraći od osoba koje nisu pušile. Ono što mi želimo promovirati i potaknuti, to je zabrana pušenja, kompletna zabrana pušenja, a ne omogućavanje pušenja, ali nečeg što je manje štetno. Kao što je rekao kolega Reiner, da je e-cigareta ljekoviti pripravak mi bi imali u našem popisu ljekovitih pripravaka i jednu e-cigaretu kao nešto što se koristi kao sredstvo što se koristi kao sredstvo za odvikavanje. Dakle danas je u potpunosti znanstveno dokumentirano koliko je pušenje štetno kao i uporaba duhana, a prema globalnom izvješću Svjetske znanstvene organizacije iz 2014. o ne zaraznim kroničnim bolestima znamo da je preko šest milijuna smrti u svijetu godišnje povezano sa upotrebom duhana. Dakle ako se ne poduzmu hitne i efektivne mjere, procjene govore da će pušenje usmrtiti preko milijardu ljudi u ovom stoljeću, o tome mi danas ovdje govorimo, dakle o zabrani pušenja o svim mjerama koje moramo poduzeti da to pušenje maknemo iz one one navike koja će biti promovirana i samo zabranom i bilo čime kako bi na neki način potpuno smanjili mogućnost da uopće netko uđe u svijet pušenja. Dakle potrebno je graditi društvo u kojem će pušenje biti društveno neprihvatljivo. Taj proces je već započeo. Mnogi roditelji odlučuju ne pušiti u prostorijama gdje su djeca itd., ali potrebno je još puno rada i koordiniranog djelovanja kako bismo došli do zadovoljavajuće razine stanja svijesti naše nacije. Dakle ne želimo manje štetno pušenje kao što je kolega prethodno rekao, želimo prestanak pušenja u našoj zemlji jer znamo što to znači za našu naciju. Hvala lijepa. Uvažena doktorice Strenja-Linić u potpunosti podržavam sve ono što ste rekli. Kratko bih se osvrnuo na famu oko direktiva u RH, pa čemu onda nacionalni regulatorni konteksti ako mi trebamo slijepo slijediti ono što piše u EU direktivama. Dakle, Europska komisija od nas traži da se pojedino područje stavi u određeni pravni okvir. Na koji način, to ostavlja nacionalnim zakonodavstvima uz određene preporuke kako bi to trebalo izgledati. Znate kako je nastalo voćno pivo? Voćno pivo je nastalo od pivske industrije kojim se htjelo privući adolescente, maloljetne osobe da onda u kasnijoj nekoj budućnosti svoga života konzumiraju alkoholna pića s višim postotkom. Ne čini li vam se to slično sa situacijom oko objašnjenja i racionalizacije vezano uz konzumaciju elektronskih cigareta? Pa ne brani se ovim zakonom kao da, kolega Varga je govorio kao da se u potpunosti zabranjuje konzumacija odnosno uživanje elektronskih cigareta. Ponavljam ono što je doktorica Strenja-Linić rekla, dakle mi se svi skupa trebamo zalagati za promociju nepušenja i u tom smislu pozdravljam ovakav Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda.

Prema podacima Europske znanstvene ankete provedene u Hrvatskoj na ispitanicima u dobi od 18 godina i na više, 25% njih je izjavilo da je u posljednjih 12 mjeseci pušilo, od toga 29% su bili muškarci i 20% žena. Ali ono što je najbitnije u RH od 11 godina 9% dječaka i 2,3% djevojčica izjavljuje da je probalo pušiti. Znači 9% dječaka u dobi od 11 godina. Ovim zakonskim prijedlogom želi se doraditi potreba smanjenja pušenja od postojećih, kod postojećih pušača, zaštiti zdravlje svih nas koji smo nepušači a trpimo te posljedice ali osobito želimo smanjiti inicijaciju kod mladih i maloljetnih osoba. Inicijaciju dozvolom elektroničkih pušenja u zatvorenim prostorima kao jedna adekvatna zamjena od pušenja cigareta nećemo ništa učiniti. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa uvažena kolegice Strenja-Linić, ja se potpuno slažem sa svime što ste rekli. I ja dijelim svoje čuđenje sa vama da kolege iz SDP-a koje su prije mjesec dana zajedno i na odboru smo sjedili i u plenarnoj diskusiji, potpuno su podržali ovaj zakon, dapače, evo ga, predlagač je i prihvatio jednu sugestiju kolege iz SDP-a i nadopunio u tom smislu zakon ali ne, bez veze sa e-cigaretama, sada najedanputa postaju veliki zagovornici e-cigareta, silni branitelji toga itd.. Moram priznati da je to nešto silno iznenađujuće, barem za mene i nevjerojatno. Međutim, imam potrebu reći još nešto a to je, sve ovo što mi donosimo je dobro, međutim pitanje je ključnog provođenja. Kao i kod svih ostalih zakona provođenje i ovog zakona. I tu mi zapravo nismo uspješni, svi mi skupa nismo uspješni i tu moramo najviše napraviti da uistinu naše inspekcije idu po školama, po bolnicama, po svim onim mjestima, po mjestima gdje se prodaju cigarete, jer svi smo mi svjedoci da se puši nažalost usprkos zakonu i u školama i u bolnicama i da se maloljetnicima prodaju cigarete usprkos našim jako dobrim zakonima. I ja plediram na ministarstvo, na sve službe da pojača se inspekcija da se uistinu počne to kontrolirati jer tek kada se nekoliko njih kazni, kada se to malo proširi onda će uistinu doći do primjene zakona. Hvala lijepa. Zastupnik Ivan Kirin javio se za repliku. Uvažena zastupnice STrenja-Linić, mi znamo da je Hrvatska po statistikama 23. zemlja od 182 zemlje po broju popušenih cigareta. Naravno da stojimo i zalažemo se i moramo se dalje svi zajedno bez obzira što se je stav izvjesnog djela zastupnika u međuvremenu od zadnje rasprave promijenio. Dakle treba zabraniti pušenje klasičnih i e-cigareta u svim zatvorenim prostorima. To je jasno a samo ne aktivno pušenje, pasivno pušenje nego i mikro čestice koje se nalaze u velikim gradovima su uzrok između ostalog pobolijevanja i karcinoma Dobro ste spomenula da uz, na pakiranju cigareta nalaze se i poruke su slikovne, 42 različite i 14 tekstualnih poruka. A da li se primijetili i što mislite o tome da su se na tržištu pojavile futrole ne tabakere, futrole koje su neprozirne u koje se stavljaju kutije cigareta? Predstavnik predlagatelja želi dati završnu riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja vam se svima ovdje nazočnima ili onima koji sada nisu ovdje a sudjelovali su u kreiranju ovoga zakona, osvijetlili ga sa svih strana, svima se želim zahvaliti. Isto tako želim vjerovati, neovisno o današnjim određenim devijacijama i otklonima od onoga što svi smo rekli prije 4 tjedna, pa i jučer na odboru da će kod glasovanja zapravo biti jednoglasno prihvaćen ovaj zakon jer s njim uistinu ne samo da se prilagođavamo napucima direktive nego s njime nadasve štitimo zdravlje hrvatskih građana a poglavito djece odnosno mladih ljudi. I u tome smislu, u tome smislu mislim da ovo što su dani prijedlozi za amandmane da već sada mogu reći da ih mi ne prihvaćamo jer iz njih se nažalost prepoznaje da nisu u skladu sa direktivom i s druge strane u njima se prepoznaje određeno određeno pogodovanje skupinama koje su vjerojatno pokušale utjecati na donošenje drugačijega zakona. Hvala vam lijepa s vjerom da ćemo u utorak imati novi zakon jednoglasno donesen a time zapravo nadasve štitimo zdravlje hrvatskih građana. Hvala vam lijepa. Hvala. Zastupnik Batinić javio se za repliku. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala, predsjedniče. Poštovani ministre, da podržati ćemo zakon neovisno o ovim razmimoilaženjima oko klasifikacije, odnosno kvalifikacije e-cigarete. Ja sam pušač i osobno ću kazati da me više toliko ne uznemiruju ove fotografije u dobroj vjeri i da to nije jedini način kako. Isto tako vjerujem da ste svjesni da u separeima za nepušače u ugostiteljskim objektima i u onima gdje su pušači, gdje su pušači ima daleko više gostiju konzumenata. Međutim, želio sam i javio sam se isključivo za repliku iz razloga gdje smo sa alkoholom? Volio bih, svaki dan u tiskovinama da li je saobraćajna nesreća, da li je nasilje u obitelji, da li je suicid, neke druge devijantne pojave krivac alkohol, toliko promila u krvi, volio bih a vjerujem da imate u svojem programu i da na isti način možda čak i rigorozniji da zauzmemo stav i prema alkoholnim pićima. Jer mislim da su one, ako ne veća makar utoliko pošast kao što su i cigarete. I jednako utjecaja imaju i na financijske efekte, odnosno negativnosti u smislu budžeta izdvajanja za zdravstvo. jednako je sve mlađa i mlađa populacija je konzument alkohola neovisno dal' se radi o pivu koja je prehrambeni proizvod, malo čudno. Vinu, o žesticama ili nekim drugim aperitivnim pićima. Volio bih stota i očekujem, vjerujem svi ovdje da jednako tako zauzmete stav i da se što prije vaše ministarstvo odredi i prema alkoholu i volio bih vidjeti i na etiketama alkoholnih pića također

Ja se zapravo želim zahvaliti na tome što potičete osim borbe protiv pušenja i protiv alkohola i mogu izravno svjedočiti kao gastroenterolog da na žalost bezbroj puta sam vidio kako je uništen život i ne samo pacijente, nego kako je uništen život dobrano i cijele obitelji. u novome Zakonu o borbi protiv ovisnosti napravljen je plan i u borbi protiv alkohola i sigurno ćemo zajedno opet, vjerujem da ćemo imati suglasje nastaviti na tragu kao što je i s pušenjem i sa alkoholom. Hvala vam lijepa. Hvala. Sa ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavak sjednice je u utorak u 10,00 sati. Molio bih sve predsjednike matičnih odbora da rasprave točke koje su danas dobili. Prva točka s kojom ćemo nastaviti u utorak u 10,00 sati je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Hvala.